Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 108 narodnih utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 174 174 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za

i izuzetno za ponedeljak, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog odluke iz određenog dnevnog reda.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 235 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika, dostavljen vam je Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.Za sednicu Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu određen je sledećiD n e d:1. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Prelazimo na rad po dnevnom redu.Molim redu.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju, koju je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Predstavnik predlagača je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, narodni poslanik Vladimir Đukanović.Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući.Evo još jedan u nizu akata koji donosi ova Skupština, a koji se tiče demokratskog unapređivanja izbornog procesa. Lično da se pitam, moram da priznam da ovako nešto nikada ne bih donosio, jer ovo sve što se inače donosi, donosi se apsolutno na štetu vladajuće stranke.Mislim stranke.Mislim da se nikada u istoriji nije dogodilo, zaista se nikada nije dogodilo ni u jednoj državi, ne govorim samo o Srbiji, da vladajuća stranka sebe do te mere odseče i na neki način uništi u izbornom procesu, samouništi u izbornom procesu, da gotovo kompletan svoj uticaj i ono što joj inače pripada na osnovu nečega što je osvojila gotovo izgubi, kako bi dokazala svoju demokratičnost i kako bi prikazala čitavom svetu, pa i kompletnoj našoj javnosti, da zaista nemamo ništa protiv da se sučeljavamo, da imamo sukob mišljenja, da imamo sve moguće obezbeđene procedure kako bi, dabome, opoziciji koja kuka kao Kalimero i zove evropske poslanike da joj pomognu omogućili da, kako oni kažu, imaju ravnopravan tretman.Ovo nije nikakav ravnopravan tretman, želim to kompletnoj javnosti da ukažem, ovo su antiuslovi za vladajuću stranku. Apsolutno se omogućuje opoziciji da ima dominaciju u kompletnom izbornom procesu.Ponoviću po ko zna koji put, opozicija će imati apsolutnu većinu i u Republičkoj izbornoj komisiji i u svim ostalim opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Evo, od sutra kada se raspišu izbori vladajuće stranke neće moći u medijima sa nacionalnom frekvencijom ni da nastupaju, osim ako nije plaćeni termin ili ako učestvujete u debatama ne možete više da gostujete. Za razliku od opozicije koja će sve to imati i koja će imati apsolutnu mogućnost da vodi nesmetanu kampanju, mi to nećemo moći da radimo.Moram da kažem, i zato vas molim, molim pre svega i članstvo Srpske napredne stranke, ali molim i sve naše poslanike da se dodatno angažujemo u ovoj kampanji i da uprkos ovim užasnim uslovima po nas izvojevamo nikad ubedljiviju pobedu. Ubeđen sam da građani glasaju za program, ubeđen sam da glasaju za rezultate, za ono što je ostvareno i za ono što im nudite da ćete ostvariti u nekom narednom periodu. Ne možete da vodite kampanju i da tražite od građana da glasaju zato što nekog ne volite. Ta kampanja – ua Vučiću, mrzimo te Vučiću, ti si najgori, a da ne ponudiš ništa alternativno, to ne donosi poene, to građanima ne donosi platu.Između ostalog, mi smo spremni, evo, donosi se odluka o formiranju ovog nadzornog odbora koji će pratiti kompletan izborni proces u kome, moramo da priznamo, sedeće ljudi koji nisu ni malo naklonjeni vladajućoj koaliciji, nemamo ništa protiv, kontrolišite, radite šta god hoćete, mi smo ubeđeni u našu čistu pobedu, zato što imamo šta da ponudimo ljudima, nešto smo ostvarili, imamo ozbiljne rezultate iza sebe i nudimo ozbiljan program.Molim vas, molim sve građane da 3. aprila, na jednom pravom festivalu demokratije, izađu i da odnesemo ubedljivu pobedu nad onima koji očigledno, osim toga što jedu prasetinu ispred predsedništva i što imaju tajkunske medije, nemaju ništa drugo da vam ponude. Zahvaljujem. Zahvaljujem predstavniku predlagača.Da li predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.Izvolite.

da svima njima čestitam slavu i da im poželim da ove godine imaju roda, da ove godine vino teče kao reka, da ima ljubavi među nama na ovim izborima, da izjavljujemo da se poštujemo, da se cenimo i da, normalno, ljudi glasaju za one koji su dali rezultata, za one koji su uradili nešto i za one koji će raditi tako isto, da bude još bolje.Sa ovog mesta ću, pošto sam imao današnjeg dana poziv

gde je trebalo da danas zajedno sa njima proslavim ovaj dan, ali zbog obaveza u Skupštini nisam otišao, prvo ću njima poželeti da im vinogradi rode, da imaju vina, da imaju sreće, da imaju zdravlja. To važi i za sve ostale u opštini Knjaževac, pošto je selo Ravna u opštini Knjaževac, to važi za sve vinogradare. Ja ću ovde pomenuti i Niš i okolinu, zato što je to tzv. niško vinogorje bilo nekada veoma prepoznatljivo, gde su imali veliki broj proizvođača vina, velike kompanije koje su tamo bile prisutne. Normalno, to je za vreme dvehiljaditih godina, kada su došli oni koji su uništili zemlju, oni su i tamo uništili sve.Sada sve.Sada mogu da kažem da se tamo polako, ali sigurno vraća ponovo vinogorje, ponovo se sade vinove loze i biće mogućnosti da to bude još bolje. Moji ljudi iz Svrljiga koji se bave vinogradarstvom, ja bih i njima čestitao ovaj današnji dan, pošto vinarija „Status“, čiji je vlasnik iz Svrljiga, kupila je u selu Malče zadrugu „Malča“ koja radi proizvodnju kvalitetnog vina i ona je na taj način u Svrljigu zasadila svoju vinovu lozu, koja je organski veoma kvalitetna, što znači polako ali sigurno, uz podršku države Srbije, uz podršku nadležnog Ministarstva poljoprivrede, se na promociji razvoja vinogradarstva, jer su tu nekada bili veoma uspešni, među uspešnijim zemljama u Evropi i na Balkanu.Još jednom, dragi moji vinogradari, želim vam da vaš dan, vašu slavu Sveti Trifun slavite u zdravlju i sreći sa svojim najmilijima, normalno, i našim mladim ljudima i onim starijima želim da imaju puno ljubavi, da svaki naredni dan bude ljubavi među nama, da se poštujemo, da se cenimo i da se uvažavamo. Još jednom, srećna slava, dragi moji prijatelji.Toliko sam hteo da kažem, pošto to imam obavezu kao pravoslavni vernik, kao pravoslavac, kao čovek koji poštuje svoju veru, poštuje svoju crkvu, jer bez toga, mi znamo šta je srpski tronožac, to je srpska crkva, srpsko selo i srpska vojska.Ovde danas govorimo, još jednom, malopre je kolega Đukanović rekao kako vladajuća većina sve radi suprotno onome što bi neko očekivao.

dajemo njima mogućnost da mogu da kontrolišu, da mogu da rade ono sve što misle i da proveravaju da li je ispravno kako se rade izborne radnje.Ja sam siguran da će lista koju će voditi Aleksandar Vučić, da će lista koju vodi Aleksandar Vučić i koju je vodio imati najveću podršku, ne zbog zbog nekih stvari koje su nebitne, već zato što je mnogo urađeno, zato što se mnogo radi, zato što se u periodu od 2014. godine pa do današnjeg dana radi na svakom mestu, u svakom selu, u svakom okrugu. To je znak i da naš narod to vidi i siguran sam da će Aleksandar Vučić, ukoliko se kandiduje, imati najveću podršku i siguran sam da će imati preko 60% u prvom krugu, ako se kandiduje.Ujedinjena

gde smo doneli odluku da podržimo, ukoliko se kandiduje Aleksandar Vučić za predsednika Srbije da ga podržimo i da pozovemo sve ljude koji žive na selu i od sela da daju podršku čoveku koji vodi zemlju Srbiju u pravcu koji je za nas najbolji.Listu koju će voditi Aleksandar Vučić za parlamentarne izbore podržaćemo zbog toga što ćemo i sada biti na toj listi kao Ujedinjena seljačka stranka i imati svoje predstavnike i zalagati se da se radi u svakom delu naše Srbije. Ja uvek stavljam akcenat na jugoistok Srbije, na Niš, na Svrljig, na Belu Palanku, Gadžin Han, Sokobanju, na te opštine u kojima treba mnogo više ulaganja. Sada ću pomenuti i Knjaževac, Bor, Majdanpek, Kladovo i ostale opštine, Kuršumliju, evo, kolega Bratimir me podseća. To je velika stvar, zato što na te opštine moramo obratiti veću pažnju i siguran sam da će lista koju će voditi Aleksandar Vučić na tome raditi i siguran sam da ćemo tamo imati veća ulaganja nego što je to bilo do sada.Evo sada.Evo sada kada me podseća moj kolega Bratimir Vasiljević, ja ću malo sa zakašnjenjem čestitati njemu 70. rođendan. Dragi kolega Bratimire, tebi želim puno zdravlja, sreće, tebi i tvojima, da uspeš da dočekaš 100. rođendan i da ga slaviš u zdravlju i sreći sa svojim laskavčićima, tako se kaže kod nas u mom kraju, laskavčić, laskače, to je pra, pra, pra, pra, praunuče. Tako, kolega Bratimire, normalno, mi ćemo zajedno raditi da naši građani koji žive na teritoriji grada Niša, na teritoriji Svrljiga, Nišavskog okruga, jugoistoka Srbije čuju i znaju da ljudi koji žive na selu i od sela će podržati i podržavaju našeg predsednika i čoveka koji će voditi listu za parlamentarne izbore Aleksandra Vučića.Jedna od bitnijih stvari za mene kao čoveka, o tome sam govorio ranije, a siguran sam da se na tome mora raditi narednog perioda posle izbora, smo mi donosili odluke koje su bitne za svakog čoveka. Nisu bile razlike da li on živi u Svrljigu, da li živi u Subotici, da li živi u Tutinu, Prijepolju ili živi u Novom Sadu. Za svakog čoveka smo gledali da bude isto.Narednog perioda ja ću kao narodni poslanik, kandidat za poslanika na listi i koalicioni partner, kao Ujedinjena seljačka stranka, zajedno sa svojim koalicionim partnerima, sa našim predsednikom, gledati, moliti i tražiti da se nađe način da se izdvajaju veća sredstva za područja kao što su nerazvijene opštine, brdsko-planinska područja, da ne ponavljam koja su sva ta područja. Mahom su ta područja na teritoriji jugoistočne Srbije, a ima ih i u nekim drugim delovima Srbije. Tamo moramo izdvajati više sredstava, ukoliko se da mogućnost. Nekada sam bio predsednik opštine i kao predsednik opštine do 2011. godine imali smo odluke Skupštine, koje je donela Skupština u to vreme, da smo izdvajali za svako novorođeno dete, nezaposlenu porodilju, za bračnu zajednicu

posle ovih parlamentarnih izbora, da takav zakon donesemo, da te subvencije, pomoći našim porodicama, našoj deci koja žive na selu, žive od sela, našim porodiljama, odnosno ženama koje će živeti, koje će rađati u našim selima, da za njih moramo imati veća izdvajanja u odnosu na one žene koje žive u urbanim sredinama. To kažem zato što je to potreba, zato što svakodnevno i sami vidimo kako veliki broj mladih ljudi želi da ode sa svojih ognjišta, dođu u veće gradove, odu u neka veća mesta, pa i da odu u neku drugu zemlju, što naša Vlada i naš predsednik Srbije rade na tome da to zaustavimo.Ima rezultata, vidi se. Veliki broj naših medicinara, evo, mogu da kažem iz primera iz moje opštine da je jedna doktorka zajedno sa svojim suprugom bila u Nemačkoj, vratila se zato što nema nigde bolje nego u svojoj zemlji, u svom mestu.Naši medicinari, naše sestre, naši doktori su stvarno ljudi koji vrede, koji znaju, koji se u ovoj teškoj situaciji bore za svakog našeg čoveka. čoveka. U razgovoru sa našim ministrom gospodinom Lončarom, ministrom zdravlja, razgovarao sam o problemima ljudi u tim sredinama, o problemima rada hitne pomoći, gde je on formirao i radnu grupu koja će raditi na tome da se poboljšaju uslovi za rad hitne pomoći. Ona mesta koja nemaju hitnu pomoć, kao što je Svrljig i te manje opštine od 25.000 stanovnika, u njima će gledati da se nađe način da se formira

stvar za sve nas, jeste ulaganje u zdravstvo, ulaganje u poljoprivredu. Puno stvari koje je radio ministar poljoprivrede, ja sam podržavao, više puta sam govorio neke stvari koje ne treba tako da budu zato što ja, kada živim u Svrljigu, živim u selu Plužina, to je selo gde sam rođen, ja one stvari koje daje država, ja te stvari podržavam, ali na svom primeru osećam kako treba da se radi, kako treba drugačije sredstva da se usmere i na tome ću insistirati posle ovih parlamentarnih izbora.Mislim da neke stvari moramo promeniti, da ona sredstva koja su rečena da se daju, da ta sredstva dođu na vreme, da te probleme rešimo i da ti naši ljudi u našim seoskim područjima, u tim opštinama, kao što je Svrljig, Bela Palanka, Kuršumlija i još takvih opština Sokobanja, Knjaževac, da tim opštinama, u tim selima obezbedimo na vreme te subvencije, da ne dolazi u situaciju, da tu bude zakašnjenja ili da bude ne daj bože nešto drugo, da nešto kažemo, a tako da ne uradimo.Još jednom, mislim da puno stvari koje su rađene, su veoma pozitivne, rezultati su vidljivi što se tiče infrastrukture, puteva, pruga, aerodroma, ja sam uvek i evo još jednom ću ponoviti to. Ovde sam na skupštini govorio o problemu niškog aerodroma koji je bio do 2014. godine, bio u veoma lošem stanju, evo sada imamo blizu možda 400.000 putnika, čak i više za vreme kovid, za vreme korone. Što znači da je nešto što ide napred, da je niški aerodrom, neko se buni zašto je dat da država Srbija gazduje. Pokazao se da smo bili u pravu, pokazalo se da niški aerodrom i ljudi tamo imaju sigurnost, ima veći broj linija i tako moramo i nastaviti. U tom delu naše Srbije u Nišu, Svrljigu, Knjaževcu, sada se rade, završavaju se auto-putevi, urađeni su auto-putevi, radi se sada jedan put koji vodi od Niša prema Prištini. To je nešto što je potrebno, to je nešto što treba, što će povezati dva naroda, dve zemlje, to je nešto, to mislim konkretno na taj auto-put je bitan za sve nas.Privreda, ulaganje u privredu, otvaranje novih radnih mesta, siguran sam da će i na tome nastaviti. Ja sada kažem i pozivam nadležno ministarstvo da u narednom periodu, da se iznađe mogućnost, da svaka opština gde nije došla nijedna fabrika, da tu moramo da nađemo načina zajedno sa lokalnom upravom, da se u tim opštinama obezbede 150, 250, 350 novih radnih mesta, normalno uz podršku države.Jedna od takvih opština jeste Svrljig i voleo bih da tamo dođu investitori zato što se nalazi blizu Niša. Jedni problem jeste što do 2000. godine i posle 2000. godine, sve te firme koje su bile državne, odnosno

i na kraju sada te firme, mi sada nemamo slobodno zemljište gde možemo pozvati investitore. To ćemo sada rešiti, jer imamo nagoveštaja, gde kada je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić unazad pet ili šest dana govorio, da ima 92 novih investitora koji će ulagati u Srbiju. Siguran sam da među tih 92 investitora, tu će biti onih koji će doći kod nas u Svrljig, doći će u Belu Palanku, doći će u Kuršumliju, doći će u Knjaževac, Sokobanju i svim tim opštinama gde je potreban posao, gde ćemo sutra kada ima veći broj zainteresovanih firmi, veći broj firmi, da će biti veća konkurencija, normalno, i da će imati mogućnost za veću platu.Sve te stvari koje sam sada govorio, ja sam samo to hteo da kažem zato što mislim i još jednom to moram da kažem, da svi naši građani Srbije, koji žive na selu, žive od sela, žive na jugoistoku Srbije, žive u ostalim delovima Srbije, treba da prate i da vide svoj razum ono što je urađeno, ono što se radi, da će to nastaviti na isti način da se radi i u narednom periodu. A to je samo politika koju je vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada, koje zajedno sa nama ovde u Skupštini vodila ovu našu zemlju.Drage moje kolege i koleginice, uvaženi prijatelji, građani Srbije, ja vas još jednom pozivam da svi zajedno, 3. aprila izađemo na izbore, da glasamo najbolje, a najbolji su sada tu. Najbolji su vodili ovu zemlju od 2014. godine do 2022. godine i nastaviće i posle toga. To je politika koju je vodio predsednik Srbije, sadašnji, nadam se i budući, izabrani predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i njegova vlada.Još jednom, izađite, glasajte, za najbolje i glasajte sve ono što je vredelo, a oni koji govore o svim onim lošim stvarima, oni što iznose negativne stvari, to neka govori o njima, mi znamo samo jedno, rezultat rada je merilo za sve, rezultat je vidljiv. Još jednom, sve najbolje, živelo srpsko selo, živela srpska crkva, živela Srbija i sve najbolje.

poslednja sednica u ovom sazivu, želim da se osvrnem na činjenicu da je ovaj saziv parlamenta u jednom veoma kratkom vremenskom periodu postigao značajne rezultate u radu. Doneli smo više izuzetno važnih zakona kojima se unapređuje razvoj demokratskog društva, unapređuju već stečena prava i slobode. Doneli smo niz podsticajnih mera za pomoć građanima u ovom teškom vremenu pandemije. To smo sve uradili, donosili mnogobrojne zakone bez hitnog postupka, što smatram veoma važnim, jer je to bila jedna od redovnih stavki o radu parlamenta u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka EU.Da ne pominjem, na primer, donošenje etičkog kodeksa koji donosi uputstva i pravila ponašanja kojima se svakako unapređuje politička kultura i dijalog, koji propisuje da se sa uvažavanjem i argumentima suprotstavljamo u političkoj borbi onima koji drugačije misle umesto da političke neistomišljenike tretiramo kao neprijatelje. Tenzije i društvene podele nikome ne idu u prilog, najmanje građanima i onom što oni očekuju od nas i zbog čega su nam u proteklom periodu dali poverenje.Jedan od svakako značajnijih rezultata jeste i unapređivanje izbornih uslova postignutih kroz međustranački dijalog. Napravljen je ozbiljan pomak u unapređivanju izbornih pravila, što najbolje potvrđuje odluka opozicionih stranaka koje su bojkotovale prošle izbore da aktivno učestvuju u na predstojećim izborima.Od početka tog procesa SDPS je sa našim partnerima iz vladajuće koalicije dala maksimalan doprinos i nijednog trenutka vladajuća koalicija koja je pokazala izuzetnu odgovornost i volju da se taj proces proces unapredi, nijednog trenutka nismo gubili iz vida, upravo tu potrebu da postignemo dogovor i unapredimo izborni proces tako da vratimo poverenje građana u izborni sistem i da ga unapredimo do onih uslova kada će građani Srbije moći da glasaju pod jednakim uslovima kako to čine i građani zemalja EU.Socijaldemokratska partija Srbije u tom čitavom procesu dala je svoj doprinos da se postigne rešenje prihvatljivo i za vlast i za opoziciju. Socijaldemokratska partija Srbije bila je i ostaje partner koji odgovorno, posvećeno i konstruktivno je doprineo, doprinosi i doprinosiće i dalje postizanju dobrih rezultata koji se ogledaju u boljem kvalitetu svakodnevnog života naših građana.Mnogo je još posla pred nama, baš zato što su postignuti značajni rezultati. Važno je da nastavimo još bržim tempom. Građani sa kojima intenzivno razgovaramo upravo to očekuju od nas

od rezultata međustranačkog dijaloga jeste svakako i formiranje Nadzornog odbora za izbore koje je nakon 2001. godine prvi put formirano 2019. godine u oči prošlih izbora. Postojanje tog Nadzornog odbora postalo je samo po sebi upitno, praktično onog trenutka kada smo formirali nezavisno Regulatorno telo za elektronske medije, nekada RRA, danas REM i možda je to bio jedan od razloga zbog kojih Nadzorni odbor nije formiran od 2001. godine pa sve do 2019. godine i to je podsetiću, bio jedan od rezultata prve runde međustranačkog dijaloga 2019. godine.Nadležnosti koje Nadzorni odbor ima vrlo su slični nadležnostima Regulatornog tela za elektronske medije, pa je možda i to bio jedan od razloga što to telo nije bilo formirano od 2001. do 2019. godine. U svakom slučaju, mi smo i taj posao završili.Sada, Nadzorni odbor za izbor je, praktično treće telo uz Regulatorno telo za elektronske medije i Nadzorno telo za praćenje izbora koje čine stranke opozicije koje su učestvovale u međustranačkom dijalogu i predstavnici REM-a. Dakle, to je treće telo koje će voditi računa o medijskom praćenju izborne kampanje i zastupljenosti svih učesnika u izbornom procesu u medijskim programima i u štampanim medijima.Podsetiću građane samo na neke od nadležnosti Nadzornog odbora koji danas biramo.Dakle, praćenje predizborne aktivnosti i ukazivanje na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka, kandidata i drugih učesnika u izbornom procesu, kontrolisanje postupanja sredstava javnog obaveštavanja u primeni odredaba ovog zakona koji se odnose na obezbeđivanje ravnopravnih uslova za predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista, predlaganje mera za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa, obraćanje javnosti radi zaštite moralnog integriteta i ličnosti kandidata, upozoravanje na postupke političkih stranka, organa uprave, kandidata i sredstava javnog obaveštavanja kojima se ometa izborna kampanja i ugrožava jednakost prava svih kandidata.Ima još nekoliko nadležnosti. Međutim, ono što je mnogo važnije reći u ovom trenutku jeste da je to treće telo koje će se baviti kontrolom medija i praćenjem izborne kampanje.Na nama je da u nekom narednom periodu, to je posao koji ovaj saziv nije završio, jeste izmena celog seta medijskih zakona kojima će se, praktično ojačati mehanizmi i REM-a i Nadzornog odbora za praćenje izbora, budući da ni jedno od ova, sada već tri tela nema nadležnost niti ovlašćenje da kažnjava emitere i one koji krše Zakon o informisanju i ne vode računa o ravnomernoj zastupljenosti svih učesnika u izbornom procesu.Dakle, očekivanja javnosti od Nadzornog odbora odbora za izbore 2019. godine, kada smo formirali to telo bila su svakako veća od njihove nadležnosti. Sve dok u nekom budućem periodu ne ojačamo, kao što rekoh, te mehanizme fokus će svakako biti na poštovanju zakona svih medija, kako elektronskih, tako i štampanih i naravnog njihovo poštovanje preporuka i obavezujućih uputstava o izveštavanju u izbornoj kampanji.Svi mediji, naročito medijski javni servis dužan su da obezbede ravnomerno predstavljanje rezultata i programa svih učesnika u izbornom procesu i da svakodnevno obaveštavaju i informišu građane o načinima na koje mogu da ostvare svoja biračka prava.U skladu sa izmenama i dopunama izbornih zakona mediji su dužni i da objave tarife za svoje političko oglašavanje pre početka izborne kampanje, da poštuju obavezujuća uputstva i preporuke, a medijski javni servis dužan je da pet dana nakon raspisivanja izbora uspostavi odgovarajući distributivni ključ u vezi sa političkim oglašavanjem na RTS i usvoji sistem samoregulacije kako bi se obezbedilo adekvatno vreme emitovanja za izražavanje stavova i mišljenja svih političkih aktera koji budu učestvovali u izbornom procesu.Dakle, iz ovoga je jasno da će Nadzorni odbor za izbor koji danas budemo izabrali imati mnogo više posla nego što je to bio slučaj 2020. godine na izborima.Socijaldemokratska partija Srbije će u danu za glasanje dati punu podršku predloženim kandidatima. Hvala. Hvala vama.Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Orliću.Obzirom da je predlagač ovoga o čemu danas govorimo formalno Odbor za formalno Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na samom početku ću reći da ćemo mi naravno glasati za ovaj predlog. Reći ću i razlog zbog kojeg ćemo glasati.Slažem se sa gospodinom Đukanovićem i njegovim uvodnim izlaganjem kada je reč o neravnopravnosti sa kojom ulazimo u ovu izbornu trku sa strankama opozicije i o tome smo govorili mnogo puta do sada, ali red je da i večeras, s obzirom da je poslednja sednica ponovimo i da podvučemo crtu i da građani Srbije to znaju.Dakle znaju.Dakle tačno je da na svakom biračkom mestu predstavnici opozicije će imati više kontrolora od stranka vladajuće koalicije, jer će biti, otprilike dve liste vladajuće koalicije, ili tri i jedan predsednički kandidat, sve ostalo su predstavnici opozicije.Ali, isto tako, niko u ovom trenutku ne može da, kada podvučemo crtu to unapred pozivanje na proteste, unapred govoriti da su pokradeni izbori, pa ja ne znam ko to može u ovom trenutku da učini nakon svih ustupaka koje je vladajuća koalicija učinila prema vanparlamentarnim strankama.Dakle, niko, ali apsolutno niko u Srbiji ne može u ovom trenutku nakon 3. aprila dovesti u pitanje legitimitet parlamentarnih, gradskih i predsedničkih izbora.Potpuno sam ubeđen i Socijalistička partija Srbije je potpuno ubeđena da građani Srbije neće glasati za političke floskule, političke pamflete, za politički marketing, i da nije lako, o tome smo pričali danas tokom prepodneva, ne možete vi tek tako, kaže - politički je marketing i politička kupovina glasova to što dajete mladima od 16 do 29 godina 100 evra, to je potcenjivanje mladih ljudi.Ja sam rekao danas tokom prepodneva i ponoviću to - čega se oni boje ako misle da glasovi mogu da se kupe, pa oni su sigurni pobednici ovih izbora, imajući na umu činjenicu da samo jedan od lidera opozicije ima daleko više novca od svih nas i da, svakako može kupiti onoliko glasova koliko mu je potrebno da bi pobedio i na predsedničkim, i na gradskim, i na parlamentarnim izborima. Čemu onda toliki strah?Ipak je to nešto drugo. Rekao bih strah od činjeničnog stanja, i da su oni svesni da su na marginama političke scene Srbije. scene Srbije. Prosto, znate, kada nemate program, kada nemate ideju, a želite da budete prisutni u javnosti, onda morate da kažete bilo šta, onda izreknete takvu jednu kritiku zarad kritike da bi bili prisutni u javnosti. javnosti. Ne mogu se više na to dobijati politički poeni.Dakle, građani glasaju za odgovornost, ozbiljnost, ali građani glasaju za pristojnost. Pristojnost sada tumačimo na različite načine i različito mi sagledavamo pristojnost naspram onih koji su jedan deo vanparlamentarne opozicije.Pristojnost za SPS je da iz javnog diskursa izbacimo sve ono što je negativno kako bi imali normalnu komunikaciju i tokom kampanje i ovde u plenumu.S druge strane, pristojnost znači da posao za koji ste preuzeli odgovornost obavljate čestito, pošteno i odgovorno i da odgovarate za ono što je učinjeno ili ono što nije učinjeno. U tom smislu ova vladajuća koalicija je deset godina unazad napravila jedan veliki pomak na političkoj sceni Srbije u kojoj apsolutno niko ni za šta nije odgovarao, a svi su bili za nešto krivi i toga nema kada je reč o ovoj vladajućoj koaliciji, bez obzira ko iz koje političke partije dolazi.Da se vratim na temu. Dakle, ono o čemu danas govorimo… Zapravo, ovaj parlament jeste, to ću ponoviti po ko zna koji put, u ovom sazivu i simbol i demokratičnosti i efikasnosti i transparentnosti i javnosti u radu i mislim da smo dosta toga učinili za ovih godinu i po dana, uz uvažavanje svih okolnosti, uz uvažavanje činjenice da smo suočeni sa najvećim zdravstvenim izazovom i da nije bilo lako raditi, ali evo mi smo prisutni u poslaničkim klupama i od marta meseca radimo i sve vreme smo radili.Evropske parlamentarce smo molili da još u martu dođu da započnemo razgovore. Oni su nam tada rekli da oni ne žele direktnu komunikaciju. Mogli smo to onlajn odraditi čisto da bi imali jedan kontinuitet i da ne bi kasnili u donošenje određenih zaključak, jer mi objektivno kasnimo u zaključcima, a onda na kraju taj teret odgovornosti pripada nama. Mi nosimo taj krst i mi nosimo taj teret odgovornosti kako u godini kada su izbori i neposredno pred izbore menjamo izborno zakonodavstvo, što nije naša odgovornost, nego odgovornost evropskih parlamentaraca, ponavljam, koji su pozvani još od strane predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Ivice Dačića u martu mesecu da započnemo sa razgovorima druge faze međustranačkog dijaloga.Ako nismo mogli direktno, mogli smo mnoge sastanke odraditi onlajn. Mnogo značajniji sastanci su u periodu iza nas rađeni onlajn, pa su uspevali. Dakle, mogli smo i mi to da učinimo, ali nismo.Ovo kažem iz jednog prostog razloga, da odgovornost ne bi bila na Narodnoj skupštini Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je uspela dva značajna procesa da izgura u prethodnom vremenskom periodu. Mislim, pre svega, na promenu Ustava i to je veoma značajna oblast, jer ako govorimo o vladavini prava i ako se vratimo da svaki izveštaj Evropske komisije koji smo imali u prethodnom vremenskom periodu se uvek završavao sa time da ne postoji politička volja u Srbiji da se pokrene vladavina prava i da se menja vladavina prava, evo, mi delima, a ne rečima pokazujemo da smo spremni na to.Ako govorite o vladavini prava, onda je logično da krenete od samog Ustava i da krenete od onoga što jesu naše ustavne obaveze, što nisu činili oni pre nas, a oni koji sebe nazivaju proevropskom opozicijom, a vanparlamentarne su stranke, umesto da, ako su već proevropski orijentisani, vode kampanju koja će Srbiju ostaviti na evropskom putu, oni su vodili kampanju protiv. Zašto protiv? Zato što su ovu kampanju sagledavali kao kampanju protiv vladajuće koalicije, protiv SNS, SPS i Aleksandra Vučića. Vrlo prosto. Mislili su da ako nepreovlada, da je to haos i delirijum za vladajuću koaliciju.Dakle, gubite neke osnovne postulate, gubite svoju ideologiju. Na krilima te Evrope 2000. godine ste došli na vlast. Sve vreme se, navodno, zalažete za ulazak Srbije u EU, za punopravno članstvo Srbije u EU, sve vreme sve vreme se zalažete za razgovore sa evropskim parlamentarcima, a kada dođe nešto da konkretizujete, vas nema, ali opet su evropski parlamentarci bili više blagonakloni toj vanparlamentarnoj opoziciji, nego nama, koji smo taj proces sproveli od početka do kraja.Dakle, kraja.Dakle, uz javne rasprave, uz sve saglasnosti koje su dobijene od strane Venecijanske komisije, razgovore koje je vodio predsednik Narodne skupštine zajedno sa ministarkom pravde, predsednica Odbora za ustavna pitanja, saglasnost strukovnih udruženja, potpuna saglasnost svih onih relevantnih faktora i pored toga što smo učinili, mi smo imali, ja to moram da ponovim po ko zna koji put, svi zajedno 45 minuta na raspolaganju za razgovor sa evropskim parlamentarcima, a vanparlamentarne stranke od tri do četiri časa u prepodnevnom terminu i to u sedištu EU u Beogradu.Ja sam im postavio pitanje, kada već pozivate vanparlamentarne stranke koje su radile protiv referenduma, postavite im samo pitanje da li su promenili svoju ideologiju, da li su i dalje proevropski orijentisani ili ne?Dakle, više značajnih procesa je jedan proces. Drugi proces svakako jeste međustranački dijalog i dobro je da smo taj međustranački dijalog konačno završili i dobro je da smo ovoga puta međustranački dijalog, na inicijativu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Ivice Dačića u dogovoru sa predsednikom Republike vodili na dva koloseka, da smo saslušali sugestije i predloge i onih opozicionih vanparlamentarnih stranaka koji su želeli da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima i onih koji nisu želeli da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima.Moram reći da je taj razgovor sa onima koji nisu želeli da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima započet još u martu mesecu i da je postojao jedan kontinuitet i da je to išlo ne tako lako, ali je ipak pokazan jedan stepen političke kulture i jedan stepen političke tolerancije i rekao bih visok stepen političke odgovornosti, jer su tu razgovaralo, između ostalog, i o nacionalnim i državnim pitanjima, jer predsednik je pre nego što je podneo Izveštaj parlamentu o Kosovu i Metohiji, on je razgovarao najpre i sa vanparlamentarnim strankama, jer je i njih želeo da upozna sa aktuelnom situacijom na prostoru Kosova i Metohije.Dobro je da o tim značajnim pitanjima bar pokušamo sa tim jednim delom opozicije da postignemo konsenzus, jer mnogo je političkih stranaka na političkoj sceni Srbije, ali je jedna Srbija.Dakle, Srbija.Dakle, taj drugi proces je započet 2019. godine i to na inicijativu onih koji nisu želeli da učestvuju u tom procesu i koji su od tog procesa pravili farsu i sve vreme zavaravali javnost želeći da od sebe naprave žrtvu i ništa više. Dakle, ne da učestvuju na izborima, već da od sebe naprave žrtvu i da pokušaju preko evropskih parlamentaraca da dođu do vlasti i privilegija bez izbora. E to jedino ne može. To jedino nije moguće, jer se demokratija u Srbiji ostvaruje na izborima i samo izbori mogu da promene politički kurs

Ovo napominjem upravo zbog teme o kojoj danas govorimo. Oni nisu učestvovali u tom razgovoru jer su imali stav – 42 zahteva ili bojkot.Ne bih ja rekao ovde, maločas je koleginica konstatovala da smo napravili pomak jer sada stranke koje su bojkotovale izbore učestvuju na izborima. Pa, nismo mi ovo radili zbog stranaka koje su bojkotovale izbore, mi smo samo pokazali demokratičnost da saslušamo sugestije i predloge, a oni na izborima ne učestvuju ne zato što im odgovaraju izborni uslovi… Mislite da oni znaju šta su izborni uslovi? Mislite li da oni znaju šta je to što smo usvojili? Ma, nemaju oni predstavu o tome, niti to njih interesuje. Oni na ovim izborima učestvuju jer nemaju izlaza iz političke situacije u kojoj se nalaze i zato sam maločas govorio o pitanju odgovornosti. Pokušavaju da se sakrivaju iza drugih lica ne bi li sačuvali svoj kapital i bili prisutni u politici. Nema tu druge.Dakle, što se tiče pojedinih opozicionih političkih stranaka, oni su insistirali te 2019. godine da se formira Nadzorni odbor, iako, podsetiću vas, 2016. godine, gospodin Martinović je bio tu, ispravite me ako grešim, 2016. godine predsednica Narodne skupštine Republike Srbije je uputila dopis svim poslaničkim grupama da dostave predloge kandidata za Nadzorni odbor. Nijedna poslanička grupa nije dostavila predlog.Dakle, toliko koliko je njima bio interesantan Nadzorni odbor u tom trenutku.Znači, samo se tražio razlog koji mi, navodno, ne bi prihvatili i oni ispadaju žrtve, bojkotuju izbore. Ako bojkot uspe, imaju šest meseci da naprave nekakvu scenografiju na ulicama i da izazovu vanredne parlamentarne izbore.Pošto to sve nije uspelo, onda nemaju način, nemaju izlaza iz političke situacije u kojoj se nalaze i moraju da učestvuju na izborima. Kako i na koji način, rekao sam danas tokom prepodneva i ne bih više, zaista, o njima.Koleginica je u jednom u pravu, tri tela kontrolišu medije i zastupljenost u medijima u Srbiji. Imamo nezavisno telo koje smo formirali i koje čine šest predstavnika REM-a plus šest predstavnika vanparlamentarne opozicije. Imamo Nadzorni odbor, o kojem danas govorimo i koji ima, ja neću sada čitati nadležnosti, o nadležnostima je govorila koleginica Nataša, dakle, koje su otprilike slične kao nadležnosti i nezavisnog tela, i imamo REM.

u ravnomernu zastupljenost u medijima, pa ja ne znam šta još više treba da uradimo.Suština je, zapravo, u tome da mi o medijima govorimo 2019. godine prvi put. Tada govorimo prvi put i o izbornim uslovima. Zašto o medijima nismo govorili 2011. godine kada je Verica Barać sastavila izveštaj o tome ko je vlasnik svake sekunde u medijima sa nacionalnom frekvencijom?Mi smo tada bili deo vladajuće koalicije, tačno je, ali smo glasali protiv izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju, jer smo smatrali da su one udar na objektivno i profesionalno novinarstvo. Bili smo protiv toga i otvoreno smo rekli da ne želimo na takav način da sačuvamo ničiji lik i delo.Odakle potreba da se tek 2019. godine bavite pitanjem medija, i to na način kako vi shvatate?Dakle, kako oni shvataju? Evo, nastavili smo razgovore početkom ovog mandata i mi smo rekli – apsolutno nema nikakvih problema, mi i jesmo za ravnomernu zastupljenost u medijima, ali ta ravnomerna zastupljenost u medijima podrazumeva debate, podrazumeva da predstavite nosioce lista ili ljude sa izbornih lista, program, određene tematske debate, ali i ljude koji će biti garant za realizaciju tog programa, pa neka građani odluče 3. aprila. Dakle, što više tematskih debata.Ne, oni ravnopravnu zastupljenost u medijima sagledavaju kao uređivačku politiku medija. Da je to tačno, govori u prilog i predlog sporazuma koji su oni dali evropskim parlamentarcima, u kojem su tražili, kaže – izbor nezavisnog uređivačkog informativnog programa javnih servisa RTS i RTV, koji će predložiti predstavnici novinarskih udruženja članice Nacionalnog tela. Kaže opcija dva – da se pojavljuju tri puta nedeljno predstavnici opozicije koja je postigla sporazum, samostalno gostovati u emisijama koje se emituju na prvim programima RTS, RTV u trajanju od 30 minuta u terminu od 18.30 časova do 19.00 časova, tri puta nedeljno jednak broj predstavnika vlasti i opozicije koja je postigla sporazum učestvovati u emisijama debatnog karaktera u trajanju od 90 minuta, koja će se emitovati na prvim programima RTS i RTV u terminu od 21.00 čas. Jutarnji program, to se svakako podrazumeva. Vrlo interesantno, obezbediti, kaže - tzv. nezavisnim medijima, medijskim medijima i organizacijama, a tu misle konkretno na BETA, FONET, „Istinomer“, „Krik“, CINS, BIRN, „Vreme“, dva puta nedeljno u trajanju od 30 minuta da emituju svoje nezavisne sadržaje na programima RTS i RTV na udarnim terminima.To je bio predlog jednog dela opozicije, zvaničan predlog jednog dela opozicije. Sad vi meni recite jel ovo ravnomerna zastupljenost ili je ovo potreba da se bavite ponovo uređivačkom politikom medija? Ovo, po mišljenju SPS, je daleko i dijametralna suprotnost od ravnomerne zastupljenosti u medijima.Mislim da bi većina onih opozicionara koja je u tom trenutku sedela zajedno sa nama za stolom sa evropskim parlamentarcima prihvatila predlog evropskih parlamentaraca, ali nije smela, nije smela upravo zbog Dragana Đilasa, nije smela zbog njegovih medija, jer bi njegovi mediji okarakterisali taj deo opozicije kao nekoga ko sarađuje sa predstavnicima vlasti.Inače,

druge po zastupljenosti su bile stranke koje nisu učestvovale na izborima, Savez za Srbiju. Ovo je zvaničan izveštaj REM-a. Dopis koji smo dobili od RTV, pošto je predsednik Skupštine poslao dopise svim

imaju tri ili četiri političke emisije i da ako bi analizirali, veće je učešće opozicionih predstavnika od predstavnika vladajuće koalicije.Na samom kraju, žao mi je, a mislim da će Nadzorni odbor koji danas formiramo moći da realizuje nešto što smo mi, prof. dr Žarko Obradović i ja, u dogovoru sa predsednikom stranke Ivicom Dačićem, implementirali u platformu SPS, a što nije shvaćeno na pravi način i prihvaćeno tokom dijaloga, a tiče se toga da same političke stranke donose odluku o sadržaju svojih izbornih poruka, vodeći računa o poštovanju Zakona o informisanju i poštovanju ljudskih i manjinskih prava građana i da treba zabraniti svaki reklamni spot, poruku, novinarski tekst ili na drugi način saopštenu poruku od strane političkih stranaka ili medija tokom izborne kampanje koji koristi govor mržnje i kojim se napadaju članovi porodice, uključujući decu izabranih nosilaca javnih funkcija ili kandidata u izborima koji se nalaze na izbornim listama političkih stranaka.Mislim da Nadzorni odbor koji danas biramo ima tu obavezu da bar pokuša, ne može ovo implementirati više, ali da pokuša da proprati cilj koji

je sada teško nakon gospodina Milićevića govoriti iz prostog razloga što je i moj govor bio negde koncipiran da se osvrne na sve ovo o čemu je gospodin Milićević govorio, ali pokušaću ja sada malo nešto iz drugačijeg ugla.Složićete se svi sami da u nekom proteklom periodu smo u više navrata govorili o tome i ukazivali kolika je potreba našeg društva da svi oni ljudi koji danas ne sede u parlamentu konačno dođu u situaciju i da kažu kakav je to njihov program i šta oni to žele da ponude iako su praktično izbori pred nama, dakle 3. april će brzo doći, mi do dana današnjeg nismo čuli ni jedan jedini predlog od tog dela opozicije šta bi to oni bolje uradili u našoj zemlji, šta bi to bolje oni uradili u Beogradu ili kakvu viziju imaju za razvoj naše zemlje. Jedino što smo mi do sada čuli jeste da su oni kandidovali troje ljudi koji će biti nosioci njihovih lista i da to troje ljudi moraju da dođu na vlast. Kako i na koji način, da li će imati podršku građana ili ne, za njih to nije bitno. Oni su jednostavno građanima poručili da 3. aprila oni već slave pobedu, a nama iz SNS su poručili da nam slučajno ne padne na pamet da mi proglasimo izbornu pobedu.Stvari su jako proste i vrlo često smo bili u situaciji da od onih ljudi koji su vodili našu zemlju do 2012. ili 2013. godine dobijamo najoštrije kritike, ali nikada te kritike nisu bile argumentovane. Sada me samo zanima, ako im se ceo program sveo na to mrzimo Aleksandra Vučića, šta će oni do 3. aprila ponuditi građanima i šta građani mogu da očekuju od njih ukoliko nekim slučajem dođu na vlast?Ono što smo do sada čuli od njih je vrlo interesantno. Dakle, njihov kandidat za gradonačelnika, izvesni Janković, je rekao da prvi posao koji će on uraditi sa mesta gradonačelnika jeste izmeštanje spomenika Stefanu Nemanji. Tako smo došli u situaciju da prvi put u istoriji jedan kandidat za gradonačelnika svoju kampanju počne tako što će nešto da sruši ili nešto da izmesti.Došli smo u situaciju da ne čujete ni jednu ideju, da ne čujete ni jedan program, da nemate viziju uopšte kako bi Beograd mogao da se razvija, a da na sve to kažete da vi niste ni stručni za to. Neverovatno je da čovek koji za sebe kaže da neće biti u stanju ili da ne može baš sa sigurnošću da kaže kako bi vodio Grad Beograd, jer zna da ne poznaje problematiku samog grada, onda vam izjavi da sve je to tako, ali ipak će on da napravi tim. Kako i na koji način i danas nismo dobili odgovor.Međutim, ono što je s druge strane interesantno, jeste što u svojim redovima taj deo opozicije ima i bivšeg gradonačelnika. Naravno, radi se o Draganu Đilasu, koji za sebe kaže da je jako uspešan gradonačelnik bio, pa se pitamo samo zašto se on nije kandidovao i zašto on nije nosilac neke liste? Ako su već toliko sigurni u sebe, u svoju pobedu i podršku koju imaju, prosto je neverovatno da on kao predsednik te njihove stranke nije kandidovao sebe ili je jednostavno samo svestan da ga građani ne žele i da dobro pamte šta je sve uradio Beogradu dok je on bio na vlasti.Interesantno je i da danas pričamo o Nadzornom odboru, pričamo o izbornim uslovima, čuli smo vrlo konstruktivne diskusije, ali ali negde sam uveren da taj deo opozicije će naći opet neki izgovor za svoj izborni debakl koji ih očekuje.Zakone koje smo donosili ovde, pa čak i ovaj Nadzorni odbor o kome danas diskutujemo, složiću se sa složiću se sa kolegom Đukanovićem, da je to najveći stepen demokratije i da to jasno pokazuje koliko je vladajuća većina spremna i svesna svojih rezultata koji stoje iza nas, pa da nam apsolutno nije bitno kakvi će izborni uslovi biti, jer kada imate rezultate iza sebe i kada imate jasan plan, jasnu viziju, nemate čega da se plašite.O prosečnoj zaradi u vreme DS i o prosečnoj zaradi koja je danas, mnogo puta smo govorili, ali mislim da je to najbolji pokazatelj gde je Srbija bila pre osam godina i gde se Srbija danas nalazi. Ako uzmete da pogledate bilo koji aspekt našeg društva, videćete samo napredak. Kada imate takvu situaciju da ljudi koji su bili u prilici da vode našu zemlju su je koristili samo da bi sebi, svojim firmama napravili ekstra profit, a nikada ih nije zanimalo ni to kako građani žive, ni da li imaju posao, takvi ljudi danas žele da se vrate na vlast. Svakom je jasno da im nije stalo ni do Beograda ni do Srbije, već da im je jedino stalo do ličnih interesa.Kako će funkcionisati ovaj Nadzorni odbor i kako će izgledati cela kampanja do 3. aprila, biće vrlo zanimljivo iz prostog razloga što svako od njih ima određeni zadatak i bavi se na specifičan način. Ko god iz tog dela opozicije nastupa ili se pojavljuje u medijima pod njihovom kontrolom ima samo jednu jedinu poruku, a to je da SNS nikako neće pobediti i da ne sme da pobedi na sledećim izborima.Ako sad to pogledamo iz drugog ugla, kakva se poruka šalje građanima i šta oni to žele da poruče onim ljudima koji ne misle kao oni? To šta misle o nama i koliko uvreda su u stanju da upute na naš račun, na to smo navikli, ali se pitam prosto kakvu poruku šaljete građanima kada vi već danas nipodaštavate svaki njihov glas? Svakog ko bi glasao za SNS, sa vaše strane je targetiran.Pratio sam i dešavanja u nekim drugim strankama koje sebe prikazuju kao neku novu demokratsku stranku ili kao drugi deo opozicije i u tim strankama ne vidite ništa sem gole mržnje prema Aleksandru Vučiću i SNS. Ako želimo da Ako želimo da pričamo o tome šta smo uradili, ne bi bilo dovoljno vremena da to završimo u jednom danu.Na svakom koraku i Beograd i Srbija se dodatno razvijaju, od auto-puteva, škola, bolnica, domova zdravlja, na svakom koraku možete videti napredak naše zemlje, ali nažalost, nekim ljudima taj napredak jako smeta. Taj napredak i ti rezultati im smetaju zato što im je to branik da se oni nikada, koji im ne dozvoljava da se vrate više na vlast. Ako pogledate i situaciju u Beogradu, gde su oni opredelili sve svoje snage i kažu da će tu prelomiti ove izbore, ja ne mogu da se setim do 2012. ili 2013. godine dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik, da se jedan-jedini veliki projekat u našem gradu razvijao ili dešavao. Ne mogu da se setim ni jedne fabrike koju je Dragan Đilas doveo, osim projekata koji su njemu lično omogućili da se dodatno obogati.Gospodin Govorio je i o zastupljenosti i u medijima, govorio je kakvi su njihovi zahtevi bili. Da, neverovatno je da danas kada su opozicija ceo program im se svodi na to da nekako i na neki način uređuju medije u našoj zemlji.Kada kažu da bi oni gostovali i da moraju da imaju obezbeđene termine, nikada do sada niste čuli od njih šta bi u tim terminima oni pričali građanima. Tako imate njihovog saborca Lutovca koji kaže: „Eto, pozvali su me na emisiju, ali sada imam dilemu da li da idem ili da ne idem. Ako ne odem, biće da se nisam pojavio, a ako odem znači da sam podržao vladajuću većinu“.Sada kada pročitate tako nešto, ne možete da shvatite uopšte šta je taj čovek hteo da kaže, ali jasno vidite koliko kalkulišu i koliko samo žele od sebe da naprave žrtvu.To je bila situacija i sa bojkotom. Dakle, nisu oni bojkotovali prošle izbore zato što izborni uslovi nisu bili dobri. To su isti izborni uslovi kao kada su oni bili na vlasti, dakle isti, nema razlike. Oni su prošle izbore bojkotovali zato što su bili svesni da će na tim izborima doživeti debakl.Danas debakl.Danas kada su zahtevali na dva fronta u međustranačkom dijalogu da im se sve živo ispuni i danas kada im se sve to ispunjava, oni imaju sada drugu mantru i na tim izborima će učestvovati, ali zabranjuju nama kao predstavnicima SNS da slučajno ili pomislimo da pobedimo na tim izborima.Ono što se sad posebno otvara kao pitanje jeste šta možemo da očekujemo 3. aprila? Ja sam o tome pričao nekoliko puta. Ako mi već danas dobijamo izjave u kojima oni najavljuju da će negde oko 18 časova 3. aprila proglasiti pobedu u Beogradu, ako oni već danas najavljuju da će njihov kandidat Ponoš ući u drugi krug predsedničkih izbora, šta mi možemo da očekujemo tog dana i kako će njihovo ponašanje biti kada se biračka mesta zatvore?Nekoliko zatvore?Nekoliko puta sam sa ovog mesta diskutovao i upozoravao na takve stvari. Upozoravao iz prostog razloga što su oni spremni na sve i svesno će želeti da izazovu haos, svesno će želeti da se na ulicama ponavljaju one ružne slike kao kada su palili ovu zgradu, jer su svesni i sami da sa rezultatima koje ima SNS zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića ne mogu da se izbore.Njihovi izbore.Njihovi kandidati, pa i Ponoš koga sam malopre pomenuo svu svoju priliku dok su bili na vlasti iskoristili samo da upropaste sve čega su se dohvatili. O topljenju tenkova, o razbijanju bataljona o uništavanju naše vojske mnogo toga je već rečeno, ali je prosto neverovatno da takav čovek sa takvom biografijom danas pretenduje da bude predsednik Srbije i neverovatno je da se uvek ljudi koji su protiv Srbije, protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića brzo ujedine i da li je to iz našeg regiona, da li je to negde dalje. U svakom slučaju brzo se oni nađu, brzo se razumeju i jedni druge podržavaju.Stvar koja je simptomatična i koja može sve nas da zabrinjava jeste da i Marinika Tepić, koja je u ovom parlamentu potpisala deklaraciju kojom je želela da se Srbija i srpski narod proglase za genocidnim, kaže za sebe da je ona buduća premijerka. Ja sada pitam građane Srbije - šta bi se desilo sa našom zemljom da nam Ponoš bude predsednik koji je upropastio našu vojsku po zadatku,

ali pokazuje koliko oni neozbiljno shvataju politiku i razvoj naše zemlje jeste činjenica da je ta žena izjavila da kada oni dođu na vlast plata lekara će biti 1000 evra. Ne znam da li se ona ikada zapitala kolika je plata danas lekara, da li je proverila te podatke i da li je sama svesna kako je samo tom jednom izjavom pokazala koliko uopšte ne zna o čemu priča već samo kritikuje radi kritike.Da bi građani Srbije znali o čemu se radi 2011. godine prosečna lekara specijaliste je bila 609 evra. Dakle, oni ljudi koji su bili na vlasti 2011. godine, a pretenduju danas da se vrate na vlast, kada su bili u prilici nešto da urade za lekare oni su njihov trud i rad i zalaganje cenili 609 evra. Danas je plata lekara specijaliste 1.020 evra, što bi značilo da bi Marinika Tepić lekaru specijalisti uzela tih 20 evra. Ovo govorim iz prostog razloga što je već postalo pomalo i naporno i dosadno da svakodnevno i na svakom nivou slušate raznorazne laži, slušate raznorazne pokušaje da se negde isfabrikuje neka afera jer ste i sami svesni da sve ono što ste radili dok ste bili na vlasti građani vam nisu zaboravili, niti će.Neko je ovde rekao da izborni uslovi neće određivati pobednika u narednim izborima. Ja se sa tim apsolutno slažem, ali se slažem i sa tom teorijom da ovakve uslove nikada opozicija u našoj zemlji nije imala. Sećam se kada smo mi dolazili na vlast kako je to izgledalo i kakve su nam opstrukcije pravili ljudi iz Demokratske stranke gde god su mogli, ali ako samo pogledamo činjenicu da će u narednom periodu meta svih napada biti Aleksandar Vučić i da oni neće pričati o onome što nude građanima, već se samo držati slepe mržnje prema tom čoveku, onda se postavlja pitanje – zašto su njima i potrebni ovako izmenjeni izborni uslovi i za šta se oni to zalažu?Mi smo danas imali i sednicu Skupštine grada Beograda gde su se opet pojavili predstavnici opozicije ispred Skupštine, koji dobijaju 10.000 dinara mesečno a nisu u tu zgradu ušli, niti su se na zasedanju pojavili poslednje tri godine, i bili smo u prilici da čujemo da sve projekte koje danas sprovodi grad Beograd da će oni obustaviti. Takvu politiku ne mogu ni da zamislim da neko danas može da vodi, a svedok sam toga iz dana u dan. Prosto mi je nezamislivo da vi želite da rušite svoj grad samo da biste se osvetili kome? Građanima. To nipodaštavanje Marinkove bare ili Borče nam je slika i prilika njihove vlasti 12 godina kako u Beogradu, tako i u Srbiji. Za njih je samo postojao strogi centar grada ili što bi rekli „krug dvojke“ a ništa drugo ih nije zanimalo. Bilo je teško tadašnjem gradonačelniku da prošeta i do Jajinaca, da prošeta do Borče, da ode i pogleda i Zemun Polje i da vidi kakve probleme imaju građani tamo, ali nije mu bio problem da svoju poziciju i svoj uticaj iskoristi i zloupotrebi.Znate, kada neko uđe u politiku sa 70 hiljada evra, polovnim automobilom „Sab“ i ženinom kućom, a za 10 godina vlasti izađe sa 60 miliona evra razbacanim po belom svetu morate da se zapitate kako i na koji način je čovek došao do tog bogatstva?Pričali su ovde ljudi i o medijima i zastupljenosti u medijima, ali najbitnije je napomenuti da nisu njemu mediji kao mediji interesantni koliko mu je interesantan reklamni prostor i koliko su interesantne te sekunde.Najočigledniji primer korupcije jeste kada vi iskoristite državnu televiziju da sarađuje sa vašom privatnom firmom i na taj način sebi obezbedite 619 miliona evra.Zbog toga i zbog takvih stvari građani nikada više neće pružiti podršku, niti će im dati priliku da vode i mesnu zajednicu, a kamoli Beograd i Srbiju.Sa ovim ću završiti. Poštovani građani Srbije, 3. aprila kada budete izlazili na izbore ja vas pozivam samo da se opredelite za koga ćete glasati na taj način što ćete se samo zapitati gde je bila naša zemlja 2012. godine, 2013. godine, a gde se Srbija danas nalazi? Pozvaću vas i samo da se setite svih obećanja koje smo ispunili, ali da pratite program i da čujete šta imamo da vam ponudimo za naredni period. Sve ono što smo do sada uradili garant je da će politika SNS i predsednika Aleksandra Vučića i u narednom periodu raditi jedino i isključivo u interesu građana Srbije i da ćemo svi zajedno kao jedan veliki tim od naše zemlje praviti još lepše i još bolje mesto za život za svu našu decu i generacije koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija. Hvala gospodine Mirkoviću.Prelazimo na listu prijava za reč.Milija Miletić je već govorio, tako da reč ima narodni poslanik Vladan Glišić. Nadzorni odbor je jedan od onih rezultata međustranačkog dijaloga i pregovora koji su doveli do toga da imamo, hvala Bogu, izuzetno dobre izborne uslove u odnosu na ono što smo imali pre nego što se u taj dijalog ušlo.Kako ušlo.Kako bi marksisti rekli - dijalektika društvenog razvoja zna da bude čudna, a Hrišćani kažu da su čudni putevi gospodnji, pa tako i ovaj saziv Skupštine koji je u startu bio osporavan i da nije baš najbolje rešenje pokazuje i to što je sam predsednik SNS i predsednik Srbije odmah po izboru ovog saziva rekao da će uskoro biti prevremeni parlamentarni izbori. Znači, taj saziv koji je toliko puta bio osporavan i sam sam ga osporavao i često kritikovao, ući će u istoriju kao saziv koji je dao izuzetno povoljne i dobre izborne uslove za one koji učestvuju u izborima.To je saziv koji je bez obaveze da to radi, osluškujući narod i proteste ljudi koji nisu se slagali sa onim što je ovde glasano, povukao Zakon o vodama, Zakon o eksproprijaciji, izmenio Zakon o referendumu. Znači, čudno je da taj saziv koji su mnogi osporavali će u stvari dati u istoriji našeg izbornog zakonodavstva tako dobre uslove kakvih davno nije bilo na ovom prostoru.To je dobra stvar i to je nešto što treba da se zna i treba da se zna da

nije tako, jer SNS je toliko moćna i toliko preovlađujuća u našem društvu da i pored svih ovih pogodnosti koje je dala kao vladajuća stranka, naša opozicija teško da ima šansu da na ovim izborima nešto radikalno promeni.Bez obzira što marketinški će svi govoriti kako su na korak do toga da sruše ovu vlast. Svi mi koji znamo stanje na terenu znamo da to nije tako. Nije tako i zato što naše opozicione stranke i s leva i s desna i probriselska opozicija, a na veliku štetu i nesreću i naše suverenističke naše suverenističke organizacije i stranke nisu spremne da urade nešto što je bitno i što je normalno da vladajuće stranke ne rade, ali nije normalno da to niko u opoziciji ne primećuje.Možemo mi dati idealne izborne uslove, možemo promeniti medijsku sliku o Srbiji, ali ako zadržimo ovaj partijski model koji već 30 godina vlada Srbijom, bez obzira koje ideološke boje stavite na taj model, imaćemo problem, jer takve partije, a to su sve partije na našoj političkoj sceni, bez obzira da li su na vlasti ili u opoziciji, da li imaju 750.000 članova ili 500 članova, sve one preslikavaju jedan boljševički model demokratskog centralizma. Model u kome imate neprikosnovenog lidera oko koga se pravi kult ličnosti, imate partijsku vojsku koja poslušno sprovodi ono što je odlučeno na vrhu te stranke.To nije dobar model. Taj model je doveo do jedne endemijske korupcije u našem političkom sistemu i doveo do toga da ljudi koji imaju integritet, koji su spremni da se bore za svoje ideje, napuštaju politiku, a da napreduju oni koji su spremni da slušaju lidera, da ga podržavaju, da ne osporavaju njegove odluke.To nije pitanje za vas na vlasti, to je pitanje za nas u opoziciji, a to je pitanje celog našeg društva da li ćemo dozvoliti da prostor političkih stranaka, bez kojih parlamentarna demokratija ne funkcioniše, ostane prostor koji država ne uređuje, nego ga prepušta nekoj vrsti divljeg zapada, gde se jednostavno odlukom sile, korupcijom, raznim zakulisnim igrama odlučuje kako će izgledati naš politički sistem.Nažalost, na političkoj sceni nemamo nijednu jaču, relevantnu političku organizaciju koja je spremna da se odrekne tog modela. I to je veliki problem. Nadam se da će neki novi saziv koji kada bude došao, bude se bavio dalje izbornim reformama, shvatiti da bez ove reforme sve druge reforme postaju besmislene.U tom smislu, mislim da smo u ovom sazivu otvorili jedan dobar put, ali to je samo prvi korak. Nadam se da je ono što su predstavnici Vlade često govorili da će izborne reforme da se nastave, da će to biti ispunjeno. Nadam se da ćemo najzad dobiti i zakonik o izborima gde će sva sva zakonska rešenja koja se tiču izbornog procesa biti na jednom mestu, kodifikovana i tako ćemo moći laške i brže da prilagođavamo i izborni sistem onome što društveni i državni razvoj naše zemlje zahteva. Hvala.

Drago mi je da vi kao predstavnik opozicije primećujete zaista neke dobre stvari koje su i korisne i koje će olakšati opoziciji funkcionisanje i ovaj izborni proces.Ne mogu da se složim sa vama, pre svega

što je deo opozicije bojkotovao ove izbore. Nije kriva SNS što oni nemaju podršku građana, pa svesni toga su se opredelili za bojkot. Nismo mi krivi zbog toga. Mislim da je svakom opozicionom političaru valjda u interesu da se što češće ide na izbore, tako da ne vidim problem u tome što imamo izbore nakon samo dve godine. Ako su ljudi svesni da imaju podršku valjda je opoziciji u interesu da izbori budu što češći i da na tim izborima pobeđuju i da smene ovu vlast kako ste rekli.Druga stvar oko koje se ne slažem i to mi je malo više zaparalo uši, ta kategorizacija da ljudi u SNS slepo slušaju nekog, zaista ne stoji i nije umesna. Mislim da nema mesta da na taj način diskutujemo, posebno da govorite o tome da neko pravi kult ličnosti. Mislim da tako nešto apsolutno nije na mestu.Ono što želim da vam kažem jeste da su građani ti koji u nekome prepoznaju lidera, državnika ili prepoznaju čoveka koji se bori za njihove interese. Tako da bih sa te strane razdvojio, nije to kult ličnosti, već su građani Srbije u Aleksandru Vučiću prepoznali državnika koji nakon mnogo godina, mnogo decenija Srbiju vodi u pravom smeru. Zato je podrška koju ima Aleksandar Vučić tolika i zato će izbori 3. aprila još jednom potvrditi da građani sve to dobro vide, sve to dobro prepoznaju, ali da pre svega cene trud i rezultate koje mi imamo, koje ima SNS, koje ima Aleksandar Vučić. Hvala. Hvala.Sledeći na listi prijavljenih je prof. dr Marko Atlagić. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, dozvolite da kažem da je zaista teško govoriti posle našeg uvodničara, a i posle gospodina Mirkovića. Verovatno ćemo se svi složiti da ovo ide ka unapređenju procesa demokratije u celini.Nije istina da u Srbiji nema demokratije. To samo može reći onaj koji ne zna procese u Srbiji, koji ne prati izveštaje svetske. Čuli ste preključe kakav je proces demokratije u Srbiji, jednog evropskog i svetskog tela gde stojimo ispred nekih evropskih zemalja, ali o tome su kolege već govorile, pa nemam nameru.Imam nešto da kažem,

i umeća da dođe i da kaže ono što on misli i za to mu svaka čast. Verovatno su ga okolnosti poslovne, ne ulazim u to, sprečile da nije bio češće.Upravo je ovde mesto da se dijalog vodi. Ko pre, ko bolje, ko kvalitetnije. Na radno mesto, poslovno gde jesmo, a i političko. To narod primećuje. To je vezano za taj proces.Međutim, opozicija se nije tako u celini ponašala. Mi smo davali, evo, moja malenkost je savete im ovde davala. Ne, oni su bahati i puni sebe. Tako, na primer, ja nemam problem o imenima da govorim, prof. dr Janko Veselinović, često puta sam govorio stanokradica. Da, gospodo, stanokradica. Nisam ja to rekao, nego sam izučio, a i opozicija je trebala da izuči. Znate ko je to rekao? to su novinari upravo rekli 11.12. gospodnje 2014. Znate ko je izvor? Slobodna Dalmacija. Sedam Srba koji su uzurpirali srpske stanove u Hrvatskoj i među njima Janko Veselinović uzurpirao stan, a nije izbeglica, Milica Badže iz Obrovca, u ulici Braće Kurjakovića. To su, gospodo iz opozicije, istine i kada to isporučim, onda sam ja budala, sendvičar, krezubi, izmišljaju hiljadu stvari. To je suština.Demokratija traži rad, red i poštovanje procedure. To gospodin prethodni, verovatno ako je pravnik, a čuo sam da je pravnik, on to bolje zna nego ja, ali moja malenkost usput prati pravo, jedno 30 godina istoriju države doduše više i prava, a i savremene stvari koliko mi dolazi.Dakle, to je taj Janko Veselinović. Zamislite, on krivičnu prijavu, a ne zna, profesor prava, da ne može to za ovaj zakon podneti. Gle čuda, i kada smo mu ovde govorili da li je istina da je uzeo taj stan, on beži van, verovatno ode u Obrovac da vrati itd.I da vas informišem, gospodo iz opozicije, i njega, tog gospodina, nakon sedam godina prozivanja ovde vratio je taj stan u ulici Braće Kurjakovića u Obrovcu, broj 9. I gle čuda, dobio drugi! Neka se ispita ko mu je dao, a nije izbeglica. Roditelji dole, obnovljena itd. Nema te sile koja za ove podatke može da kaže da nisu istinite. Tu se mi razlikujemo, što jedan deo iz opozicionih klupa zaborave šta su rekli nazad sedam godina. Vidite, neko ima da prati, neko ima odgovoran, a to su članovi SNS i naš predsednik. Kada je rekao da malo spava, viceve ste pričali, a mi koji ga znamo 20 godina znamo kako se žrtvuje za ovu zemlju.Ja neću reći kako su prethodnici ostavili zemlju, ali ipak da kažem - na ivici ponora. Za 15 dana nismo imali finansije. Trebalo je konsolidaciju izvršiti, svakodnevnu, svakodnevno, i uspeli smo. Da li može bolje? Hvala Bogu da je bolje. Bilo bi bolje da su sedeli ovde, ali šta se dešavalo? Kada kažemo to ste napravili, beže vani na vrata. Ne ide. Nema tu demokratije. Nema tu

dajem na svom radnom mestu to što dajem? E, to je suština. Politika je, hajde da kažemo, doprinos otadžbini. Onda idu laži, zato što neko 20, 30 godina ništa nije radio, ali je uživao blagodati države ovde. Idu mlađe generacije. Ja vam kao profesor dugogodišnji, od 1972. godine, govorim.Kada sam sada uzeo reč, juče je Stipe Mesić došao u Kosovsku Mitrovicu. Ja noćas nisam spavao, jer, za razliku od većine gospode, znam koje taj čovek. Taj čovek je razvijao našu zajedničku otadžbinu. Šta bi bilo da je neko odavde došao sada u Hrvatsku i zalagao se za secesiju tamo? Čitav svet bi skočio. To je suština.Dakle,

otadžbine. Zbog toga. I, gle čuda, gde je došao? U Prištinu. Znate li gde je kaznu izdržavao? Nemam problem, znam da će drvlje i kamenje sada iz susedne države. Pa, u Leskovcu.

To je suština. Ne valja govoriti neistinite stvari.Gospodo iz opozicije, mi ćemo ovde iz Srpske napredne stranke ako treba dan-noć bditi, ne kao poslanici, nego i kao radnici, ali ćemo uvek istinu pokušati. Premda je teško doći do istine u filozofskom smislu, jer ako je zatvorimo onda nema nauke, nema filozofije.Prema tome, povodom poslanika iz opozicije, njemu skidam kapu što je dolazio, što se trudio više nego svi oni iz opozicije. To moram da kažem, jer su oni pobegli iz ove kuće.Kad sam već kod Stipe Mesića, on napada našeg predsednika, videli ste, i Srbiju,

To je suština.Da idemo dalje. Čuli ste ko je Janko Bobetko. Nikada napamet neću da pričam, nego da propratim izvorima. To je general hrvatske vojske. Znate li šta je on rekao? Kaže: „Srbija nam bez rata ne bi dozvolila sticanje nezavisnosti.“

na Kosovu i Metohiji, a to i opozicija treba da plati. Znam i ko je išao u Pulu i razgovarao tamo nazad šest meseci.Kada je otadžbina u pitanju, gospodo iz opozicije, tu moramo svi zajedno biti. Da li imamo isto mišljenje, ne moramo, hvala Bogu, ali vodićemo dijalog. Dijalog se mora zasnivati na istinitosti iznetih činjenica i to je kritika. Sve drugo, gospodo, je kritizerstvo. Ovo ne valja. A šta predlažeš? Ništa.

„Ni avgusta 1991. godine nisam uspeo da ubedim Tuđmana i Bobetka da odustanu od ratne opcije.“ Šta sada kažete, gospodine Veselinoviću, gospodine Ponoš, gospodine Đilas, gospodine Vuče Jeremiću? „Tuđman mi je tada priznao da počinje opšti rat na JNA i četničke separatiste. Kada sam predložio Tuđmanu da razmisli o drugoj varijanti, o davanju autonomije Srbima, pa samim tim i odbacivanje ratne opcije, Tuđman je odbio svaki dalji razgovor na tu temu.“ Završen citat, Voren Zimerman, „Izbor jedne katastrofe“, Zagreb 1996. godine, strana 25.Šta sada kažeš, gospodine Đilas? Šta sada kažete, gospodine Vuče Jeremiću? A Vučića optužujete, ne samo što optužujete, nego lažete svakodnevno. Nikada u istoriji, neka dođu gospoda istoričari, susrešću se gde god hoće s njima, nikada nijedan vladar Srbije nije više napadan nego što je Aleksandar Vučić. Znam za vreme Miloševića jer sam bio svedok u Hagu, pretposlednji njegov, on je napadan, ali ne od unutrašnjih snaga toliko. On je više od vanjskih, satanizaciju su vršili njega, njegove porodice, Srba itd, a sada satanizaciju gospodina Vučića i njegove porodice. To istorija nije zabeležila od Tribala. Gospoda istoričari znaju otkada datiraju Tribali.Idemo sada dalje. Toliko o Janku Veselinoviću, zvanom stanokradic i nije ni čudo što je podneo tu krivičnu prijavu, jer on ne zna šta je sud, ovde smo ga pitali kad je bio, a pravnik je. Nije dovoljno imati zvanje, nego treba nešto i znati. Ne samo politiku, treba bogami i struke svoje.Idemo dalje, kada je u pitanju gospodin Đilas, ja ipak moram neke stvari, nemojte se ljutiti, zadnja je sednica, pa neka građani Beograda procene da li ja lažem ili govorim istinu.Đilas istinu.Đilas je bio najgori gradonačelnik Beograda od kada Beograd postoji. Njega razvoj, gospodo iz opozicije, Beograda uopšte nije interesovao. To ne kažem ja, evo sad to kažem. Znate ko je to rekao? Godine 2009, verovali ili ne, bivši američki ambasador. Dakle, on je rekao, da ga citiram: „Đilas mi je rekao da je njegov plan za Beograd samo marketing, lažna obećanja, a ne realan“, završen citat.Poštovani građani, zato je 619 miliona, zato je na 69 računa u 17 zemalja,

a ja ću sad da dam primere. Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Narodnog muzeja 13 godina, je li tačno, bio samo marketing, lažna obećanja, a za Aleksandra Vučića, procenite poštovani Beograđani, pa realnost. Da li je tako, gospodo iz opozicije? Dođite ovde pa recite jeste ili nije.Idemo dalje. Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu samo bio marketing, odnosno lažno obećanje 16 godina,

lažna obećanja, a za Aleksandra Vučića, procenite gospodo, realnost. Danas je to najlepši pravoslavni hram na svetu. Da li je tako ili ne? E, to je problem što to građani vide, a ne vidi opozicija, ili zaslepljena mržnjom

Zato što lažu. Nema ovde laži. Prošlo je vreme laži. Narod vidi istinu.Idemo dalje. Tako je za Đilasa izgradnja spomenika Stefanu Nemanji samo bio marketing, lažno obećanje, Aleksandra Vučića realnost. Vi ste, poštovani građani Srbije, svedoci. Gle čuda, poštovana gospodo iz opozicije, od četiri akademika Srpske akademije nauka koji su izjavili da ne priznaju da je u sastavu Republike Srbije, jedan se danas javio, opet predsednika Vučića kritikuje, u 86 godini. Ja mu poručujem – gospodine akademiče, godinama ste iz fotelje akademika i umetnika prosipali maglu, maglu u politici. Hvalite se

oktobar je bio uspešan, uspešno mešanje Amerike u izbore“, završen citat. Da li je tako, gospodo iz opozicije? Pa čim se, gospodine akademiče, dičite?Ja ću sad da vam kažem ono što je neko danas spomenuo – Nikolu Teslu. On je 1892. godine, kako znate, došao ovde studentima našim u Beograd i rekao, citiram: „Čujte i vidite, ja sam Srbini ostao i preko mora, gde se istraživanjem bavim. Tako ostanite i vi i širom sveta slavu srpstva širite“, završen citat. To je rekao veliki Nikola Tesla, srpski, a svetski.Idemo dalje. Tako je za Dragana Đilasa izgradnja spomenika, rekli smo, a za ovaj spomenik ovaj akademik još gore nego Goran Marković, to je strašno. Tako je za Dragana Đilasa izgradnja „Beograda na vodi“ bila samo marketing. Znate koliko za njega, 14 godina, a za Aleksandra Vučića realnost. Danas je „Beograd na vodi“ najveće i najlepše gradilište u ovom delu Evrope, to radi znanja i ravnanja.Tako je za Dragana Đilasa rekonstrukcija i revitalizacija „Železare Smederevo“ bila samo marketing i skup starog gvožđa, a za Aleksandra Vučića, vidite, neka to radnici kažu i građani Beograda. Tako je za Dragana Đilasa uređenje Trga republike bio samo marketing i lažno obećanje, a za Aleksandra Vučića, vidite, realnost i zabranjivali su svaki otpočeti rad u ovoj državi. Tako je za Dragana Đilasa izgradnja godinama železničke železničke pruge Beograd-Novi Sad bio samo marketing, a za Aleksandra Vučića stvarnost. Vi ste, poštovani građani Srbije, svedoci da li je to istina ili ne.Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Doma zdravlja u Borči, tamo gde se kandidati za gradonačelnika Beograda sprdaju sa građanima Borče i Palilule i Koteža, u kojem ja stanujem, bila samo marketing, godinama lažna obećanja, a za Aleksandra Vučića realnost. Vi ste, poštovani građani Borče, poštovani građani Palilule, posebno Koteža, svedoci tome, i ne samo to, tu je i gas prošao kroz sve ulice, biće uskoro i to, a i kanalizacija već se jedan deo radi.Mogao

Janka Veselinovića, i već ne znam kako se ostali zovu, bila samo lažna obećanja, a za Aleksandra Vučića bila samo stvarnost.E dozvolite sada nekoliko rečenica, vi me potpredsedniče upozorite kad treba da završim, ali da kažem nešto i o Zdravku Ponošu. Čuli ste da je Zdravko Ponoš kandidovan za predsednika Republike predsednika Republike Srbije, kao načelnik Generalštaba Vojske bio je poguban za Vojsku Srbije, toliko poguban da ga se odrekao predsednik Boris Tadić, i to ovih dana po tri puta ponavlja. Znate ko ga je prihvatio? Pogodite, građani to znaju, pa Vuk Jeremić. Pa ko će drugi? Vuk Jeremić. Svaki pripadnik Vojske Srbije danas koji to gleda i sluša crveni od stida kada ocenu o Vojsci Srbije danas daje Zdravko Ponoš. Je li tačno, poštovani građani Srbije? Zašto? Zato što je, pored ostalog, Ponoš kao general stajao mirno pred NATO poručnicima, dok je hrabru srpsku vojsku izručivao Haškom tribunalu. Je li tačno, gospodo Vojske Srbije i gospodo građani Republike Srbije? Ponoš je obećao senatoru SAD da će Vojsku Srbije smanjiti sa 62.000 na 27.000, i to je učinio.

ko je u Vojsci Srbije razmišljao kao patriota bio je izbačen iz Vojske Srbije. Čuli ste sinoć generala Stupara, koji je legenda srpske vojske. Ponoš je, gospodo i poštovani građani, penzionisao najbolje kadrove Vojske Srbije. Tako je, pored ostalog, da ne nabrajam, penzionisao najboljih 28 generala, da ne govorim koliko oficira itd. nižeg ranga, do ostalih.Uništio je naoružanje Vojske Srbije i Vojsku Srbije. Sveo je na vatrogasnu jedinicu tada.

li je tačno da je uništio 200 tenkova, da li je tačno da je uništio 120 oklopnih transportera, da li je tačno da je uništio 36 „Praga“, da li je tačno da je uništio 90 haubica, da dalje ne nabrajam?Išao u NATO da lobira za ulazak Srbije u NATO. Tu organizaciju mimo volje građana Republike Srbije, mimo Skupštine Republike Srbije i tada u to vreme kako kaže, mimo vrhovnog komandanta.

od Ratka Mladića: „Nije mrtav onaj vojnik koji da život za otadžbinu. Mrtav Mrtav je onaj čovek koji izgubio vekovno ognjište“, završen citat. Gospodine Ponoš, kao moj sunarodnik, uzmite ove reči generala Mladića, stavite to u dnevnu sobu da se podsetite šta je vojnička čast.

Vladimira Đukanovića, Aleksandra Martinovića, Orlića, nema koga ne.Znate šta je rekla za Sinišu Malog? Evo, neka kaže da li je rekla ili ne?

kome je bila profesor, a i Vladimira Đukanovića, vrsne pravnike i za mene vrsne političare, kada je napisala, citiram: „Nedavno je kod mene došla kopija spiska advokata, pripravnika, volontera pri Advokatskoj komori Beograda,

je ona gospođa koja je podržala Vidojkovića u psovanju majke predsednika Vučića, da vas podsetim, kada je Vidojković rekao,

Da Vidojković psuje koloritno. Da vam prevedem poštovani građani Srbije, slikovito i gustiozno. Novinari su drugačije preveli, ali nije ono što su oni rekli, to je, da ne idem sada u jezik, znači, prijatno, završen citat.Mogao citat.Mogao bih do sutra da nabrajam uvrede, tako jedan profesor, doktor je u jednom intervjuu na televiziji pod kontrolom Dragana Đilasa i Šolaka, u jednom razgovoru, gostovanju od 45 minuta, 36 uvreda izrekao Aleksandru Vučiću, ne zabeleženo u istoriji čovečanstva. Ja sam ih ovde citira, ali nemam vremena da dalje o tome govorim.Na kraju, poštovani moji bivši učenici i bivši studenti, a to je stotinama hiljada od 1972. godine, sada ćete se začuditi, vi ste sada doktori nauka, profesori na katedrama gde sam ja radio, širom sveta, znate kako sam vas vaspitavao, glasajte 3. aprila za Aleksandra Vučića. Zašto? Zato što je Srbiju izveo na put gde je mogu zaustaviti jedino, ne daj Bože, svetski neki procesi. Sada smo u procesu ubrzane modernizacije i sledeći mandat, plate će biti 1000 evra prosek, sigurno i 500 penzije. Sada me gleda, gospodin Đulibrk, a nemam problem da ga prozovem, koji je rekao, ako bude 500 i nešto da će dati ostavku u NIN-u, nikada nije dao. Nema hrabrosti da se izvini, ali o tom potom.Dakle, potom.Dakle, Srbija je danas, podvlačim dva puta, poštovani građani, jedina zemlja nezavisna i nesvrstana u Evropi. Aleksandar Vučić je jedini nezavisni vladar u Evropi. Neka kaže gospoda iz opozicije, da nije. Udružimo se, i opozicija i pozicija, vodimo dijaloge, zajedno smo jači. Živela Republika Srbija. Živeo naš predsednik. Hvala

želim da se u ime svih poslanika SPS zaista zahvalim građanima Srbije na jednoj saradnji. Svesno ću je zvati saradnja zato što smo kao poslanička grupa dobili bezbroj inicijativa, dobili bezbroj predloga na koje smo probali da odgovorimo i koje smo uglavnom u formi poslaničkog pitanja uputili Vladi i došli do rešenja koja su bila na opšte zadovoljstvo.Želim da se zahvalim i svima vama koji ste sedeli u ovom sazivu zajedno sa nama, koliko god nas neko doživljavao kao nelegitimne, legitimne, šta god bila nečija volja, bilo je zadovoljstvo čuti sve ono što se dalo čuti u proteklih godinu i po dana.Ipak, posebnu zahvalnost, da bismo bili dostojni broja koji smo imali u ovoj sali i prava na većinu, dugujemo kolegi Glišiću, zato što je kao jedini predstavnik opozicije, rekla bih, pokazao da možete biti opozicija vlasti, ali nikada opozicija svojoj državi. Hvala vam, to je bio dobar primer. Nadam da će ukoliko se građani Srbije opredele i ukažu poverenje nekim opozicionim strankama koje će trčati ovu trku, da će biti neko ko će pratiti ono što ste radili, a sve u interesu da finale svakog zasedanja koje je pred nama bude za dobrobit građana Srbije, jer zahvaljujući njima svi sedimo ovde gde jesmo i sedeći svaki budući saziv.Mnogo saziv.Mnogo je uradio ovaj saziv, mnogo je akata iza nas, o tome smo govorili. Ono što je važno naglasiti, a ja ću se bi dozvoliti luksuz, jer mislim da sam u pravu, ukoliko sada izađete na sajt Skupštine Srbije, videćete da je broj akata koji su u proceduru nula. Čestitam svima nama, najpre predsedniku Skupštine. Prvo zato što imam pravo na subjektivni pristup, jer se radi o predsedniku SPS. Pokazali smo šta znači profesionalno raditi svoj posao. Pokazali smo šta znači odgovoriti poverenjem ljudima koji su vam poverenje ukazali i čvrsto verujem da u izbornoj trci koja je pred nama, koja će se završiti 3. aprila, pokazaće se da naš trud nije bio uzaludan.Sa svojim kolegama iz Jedinstvene Srbije, kao jedna koalicija koja jako dugo traje na političkoj sceni Srbije, i trajaće još, suflira kolega Voja, i u pravu ste, još jednom ćemo izaći pred ljude tražeći poverenje da pomognemo da se reše njihovi, a ne naši problemi.To je, čini mi se, najvažnije od svega – imati jedan širi pristup, koji nije ličan, koji nije posledica potrebe da profitirate, najvažniji je za budućnost Srbije i za njeno trajanje na ovom dobrom putu.Sve kolege pre mene govorili su o tome koliko smo uradili i unapredili, pre svega status ekonomski i finansijski naše države, onda i koji god hoćete. Ulazilo se u različite probleme, odgovaralo na različite prozivke. Ništa od toga ja danas neću uraditi, jer mi je zaista namera bila da potrošim jako malo vremena, a pre svega zbog toga da se zahvalim onim ljudima koji su imali strpljenja, bili uporni, ispratili zasedanja, sugerisali, kritikovali, hvalili. Sve je to za ljude. Pametni ljudi iz toga vuku pouke.Ubeđena da smo svi naučili koje greške ne treba ponoviti želim vam sreću u trci koja je pred nama. Čvrsto verujem da će kampanja biti na jednom civilizovanom nivou, iako ne obećava, ali ako na kraju sagledamo suštinu shvatićemo da sami ne moramo uvek prihvatiti ono što nam se diktira od prekoputa. Svako ima pravo da ostane dostojanstven onoliko koliko je navikao da bude i kako je vaspitan.Sa tim ću završiti. Hvala i Sekretarijatu Skupštine Srbije koji je uvek bio na raspolaganju poslanicima, ne samo zato što je to njihova obaveza, već zato što se radilo o odgovornim ljudima.Još jednom, puno sreće svima. Građanima Srbije neizmerna zahvalnost. Možda se i vidimo u nekom drugom sazivu, ako ne personalno, onda sigurno sa nekim drugim predstavnicima SPS.Hvala vam.

prethodni godina smo jasno pokazali i dokazali da sve ono što smo obećali to smo i uradili.Iza predsednika Aleksandra Vučića, SNS i Vlade Srbije stoje konkretni rezultati, konkretni rezultati u svim oblastima. Pogledajte samo koliko se prethodnih godina izgradilo puteva, koliko se izgradilo fabrika, koliko se otvorilo novih radnih mesta, stranih i domaćih investicija, koliko se izgradilo bolnica, renoviralo bolnica, izgradilo ili renoviralo novih školskih i predškolskih ustanova, koliko su skočile plate i penzije, koliko se uložilo u zdravstvo i kako smo super odreagovali kada je u pitanju energetska kriza koja za Srbiju nije bila kriza.Pogledajte kako smo odlično tokom ove dve godine se izborili sa korona virusom. Najbolje u Evropi. Kako smo najbolje nabavljali i respiratore, i vakcine sa svih strana sveta. Time smo jasno pokazali i dokazali da ono što smo obećali, da ono što je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, obećao, on je to i uradio.I, ne samo da je ispunio obećanja, nego smo uradili i preko naših obećanja, zato što je Srbija danas odgovorna država, demokratska država, najbolja država u Jugoistočnoj Evropi što se tiče rezultata u svim oblastima i jedna od najboljih u Evropi i svetu.Mi drugu otadžbinu nemamo. Mi imamo Srbiju. Nju čuvamo i jačamo. predvođena Aleksandrom Vučićem prethodnih godina je sve jača i jača, iz godine u godinu, narod to zna, narod zna koja je najbolja politika, narod zna i šta je alternativa, narod nije za alternativu ovoj odličnoj politici Aleksandra Vučića. Alternativa ovoj politici je ona politika tajkunsko-kriminalna politika Dragana Đilasa, Dragana Šolaka i njihovih plaćenika, Marinike Tepić, Zdravka Ponoša, Vladete Jankovića i svih njihovih izvršitelja kojima Srbija nije na prvom mestu.Jedina mestu.Jedina opcija za Srbiju, za građane je ona opcija koja nas vodi u sigurnu budućnost, koja nas vodi u sigurnu budućnost za našu decu, ona opcija koja je za ujedinjenje, a jedina opcija koja vodi tom putu je ona opcija, politička politička opcija koju predvodi naš predsednik i lider Aleksandar Vučić.Zato, pozivam građane Srbije da glasaju za one koji vode Srbiju ujedinjenu u bolju budućnost, u budućnost za našu decu, jer mi zajedno možemo sve, mi zajedno predvođeni Aleksandrom Vučićem možemo sve.Zato, dragi građani, podržimo 3. aprila Srbiju, podržimo ono najbolje za Srbiju, a to je Aleksandar Vučić i politika Aleksandra Vučića.Živela Srbija. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko nije iskoristio svoje pravo u skladu sa članom 96. Poslovnika? (Ne.)Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres.Saglasno pretres.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak 14. februar 2022. godine, sa početkom u 17.30 časova, kao dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom svima koji su učestvovali u raspravi u ovom delu sednice.(Posle